Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti, konstatujem da je prisutno 56 narodnih poslanika.Radi

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 96 narodnih poslanika.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287.

Da li će i kada će Vlada Srbije da donese odluku o vraćanju dela penzija koje su protivustavno i protivzakonito uzete od građana Srbije?Naime, svima nama je dobro poznato da su u sklopu finansijskog i ekonomskog oporavka Srbije smanjene plate zaposlenima u upravi, u državnim institucijama, ali su smanjene i penzije mnogim penzionerima koji su svojim radom radom i dugogodišnjim stažom obezbedili kao nešto što bi trebali da uživaju i da, na kraju krajeva, koriste sve to što su proteklih 20, 30, 40, kako ko, godina radili.Vlada se odlučila na umanjenje penzija, procentualno gledajući, mnogo više nego što je to procenat smanjenja zaposlenima u upravi. To nije ukupan korpus penzionera koji je u Srbiji, ali je i te kako značaj deo tog korpusa oštećen. njih je već podnelo zahteve Ustavnom sudu da se zaštiti njihovo ustavno pravo. Ustavni sud se oglasio kao nenadležan.

odlukama ili uredbama Vlade reguliše i šta sve nismo slušali. Sad je prosto malo vremena da bi to sve nabrojali.Mi iz SRS više puta smo pokretali u raspravi ovo pitanje jasno vam stavljali do znanja, pogotovo prilikom usvajanja novog budžeta, odnosno Zakona o budžetu, da se predvidi stavka za mogućnost vraćanja oštećenim penzionerima ono što je uzeto od njih.Sa druge strane, čuli smo objašnjenje kako je višestruko više vraćeno nego što je uzeto. Međutim, nije to utemeljeno ni u logici, a pogotovo nije utemeljeno u zakonu. Da ne bi Srbija kao država dolazila u situaciju da svojim građanima, u ovom slučaju oštećenim penzionerima, na osnovu odluke Međunarodnog suda vraća ono što je dužna sa zateznom kamatom, najbolje je, po nama srpskim radikalima, da što pre Vlada donese odluku o obaveznosti vraćanja tog dela koji je uzet od penzionera. Mi, srpski radikali, smo svesni činjenice da možda u ovom trenutku ne postoje realna sredstva da se nadoknadi komplet sve što je uzeto od penzionera, ali ta odluka će otvoriti mogućnost kako se budu stvarali uslovi da se ta nepravda ispravi.Vi jedni od tih koji nastavljate da vraćate imovinu, kako se to kaže, u restituciji, imovinu koja je nekad oduzeta od vlasnika, pa vraćate tu imovinu sad njihovim naslednicima. Ima tu različitih slučajeva. Ima slučajeva gde naslednici nemaju pojma ni ko su im ti preci, niti da su u krvnom srodstvu ili bilo kakvoj rodbinskoj vezi. Nemojte dozvoliti da padne ljaga na vas, da vraćate potomcima penzionera kojima ste vi oduzeli penzije, odnosno umanjili njihova primanja. Još ima vremena, ako Vlada donese ovakvu odluku, to će i te kako puno značiti, ne samo penzionerima, nego svim građanima po pitanju sigurnosti i njihove imovine i njihovog kapitala i lične sigurnosti.Ako mislite i dalje da ćete objašnjavati tako što ste vi mnogostruko više vratili, kako kažete, nego što ste uzeli, onda to nije nikakva garancija u budućnosti, pogotovo nije garancija za one koji ne samo da primaju penzije ili plate, nego i onih koji imaju štedne uloge, jer možete sutra da se odlučite i štednju na isti način da otuđite.

poljoprivrede, turizma, prosvete, zdravstva i integraciju albanske manjine u državne organe i institucije.Ustavom

Zahvaljujem se predsednice.Imajući u vidu medijsku kampanju protiv ministra spoljnih poslova i prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije Ivice Dačića, koju forsiraju pojedinci iz kvazielitističkih krugova, kao i pojedine partije među kojim prednjači crnogorska partija u Srbiji, o navodno neprimerenim izjavama Ivice Dačića o statusu Crnogoraca u Srbiji, u ime poslaničke grupe SPS postavljam pitanje Vladi Srbije – šta nije tačno u izjavama Ivice Dačića, kada je u pitanju status Crnogoraca u Srbiji?Da li je tačno da u Srbiji živi veliki broj Crnogoraca? Da li je tačno da je značajan broj Crnogoraca visoko pozicioniran, kako u privredi, u javnom sektoru, naročito u politici. Da li je tačno da niko od Crnogoraca u Srbiji nije diskriminisan, da svi imaju prava koja uživaju po Ustavu Republike Srbije i da u odnosu na sve ostale građane nisu ni na koji način stavljeni u nepovoljniji položaj? Da li je tačno da u bilo kojoj od izjava Ivice Dačića, nije izneta ni jedna diskriminatorska reč, izjava, pitanje, stav ili bilo šta slično tome?Da li je tačno da sa druge strane u Crnoj Gori, u kojoj živi blizu 30% Srba, veoma mali broj Srba je zaposlen u njihovom javnom sektoru, javnom Da li je tačno da u političkim krugovima, naročito tamo gde treba da postoje oni koji su zastupljeni iz redova nacionalnih manjina, budu na adekvatan način zastupljeni? Ima izuzetno mali broj Srba ili gotovo nimalo.Da li je tačno da je srpski jezik i srpsko pismo u Crnoj Gori ugroženo? Da li je tačno da se protiv Srba u Crnoj Gori vodi jedan neprimereni način, neću reći borbe, već odnosa koji podrazumeva, možda je gruba reč ugnjetavanje, ali u svakom slučaju nešto što ne podrazumeva poštovanje prava građana te države, odnosno Crne Gore?Imajući u vidu da postoje činjenice koje se sve više obelodanjuju, da je Crna Gora preko svojih institucija počela da zabranjuje nešto što podrazumeva slobodu izražavanja, pa se tako zabranjuje trobojka i crtanje trobojke, koja je potpuno legitimno pravo bilo kog građanina i time se ničim ne dovodi u pitanje bilo kakvo ugrožavanje ni teritorijalnog integriteta ni suvereniteta Crne Gore, imajući u vidu da predsednik države Srbije, ministar spoljnih poslova i Vlada poštuju integritet, suverenitet Crne Gore?Da li je tačno da i pored toga u Crnoj Gori, Srbi doživljavaju neprijatnost? Učiteljici u Baru, preti disciplinska kazna, zbog toga što je osnovcima dala zadatak da nacrtaju simbol kojim se protestvuje zbog Zakona o slobodi veroispovesti, simbola trobojka Jugoslavija. Zašto? Zato što se ta škola u Baru zove Jugoslavija.Imajući

jer se spremaju represivne mere, kada su u pitanju potpuno legalni i zakoniti protesti, velikog broja građana, ponoviću Crne Gore, među kojima je najviše pravoslavne veroispovesti, da se prema njima može primeniti nešto što bi bilo najblaže rečeno neprimereno, ali u svakom slučaju teški oblici depresije, sa teškim posledicama.Na molim Vladu da li ovakva politika koju diplomatija na čelu sa ministrom i prvim potpredsednikom Ivice Dačića, sprovodi, kada je u pitanju zaštita vitalnih interesa srpskog naroda u Crnoj Gori ispravna ili ne.Zahvaljujem se.

moje pitanje postavljam Vladi Republike Srbije.Vama , a mislim i svim gledaocima je poznato da se moja malenkost, a i nekoliko mojih kolega naših kolega, bavilo pitanjem u Srbiji, neregistrovanih medija.Zato ponovo postavljam pitanje Vladi Republike Srbije,

prikrivene političke neregistrovane stranke koje izigravaju sistem, i izigravaju zakon o političkim strankama, koji propisuje da politička stranka mora da ima hiljadu ili 10 hiljada potpisa. Nekoliko i desetak opozicionih političkih stranaka, nisu registrovana da politički deluju, već se vode u registru udruženja građana, i to su parapolitičke organizacije poput Pokreta slobodnih građana, Janka Veselinovića, Pokret za preokret, Levica Srbije, itd.Zakon o registraciji političkih stranaka su doneli upravo ti koji sada beže u razne DJB itd. koji izigravaju sistem, koji su sami ustanovili. Došli smo u poziciju da nas ucenjuje i klasična nevladine organizacije, poput Antonijevića, raznih društava itd, koji aktivno rade sa stranim faktorom, u ucenjivanju Vlade Republike Srbije, Skupštine Republike Srbije, narodnih poslanika, drugih političkih stranaka, želeći da kažu kako se mi bavimo nepoštenim izborima, i ako su svi izbori od 2012. godine, održani po pravilima upravo tih nesrećnika koji danas bojkotuju rad Narodne Skupštine i pokušavaju da bojkotuju izbore.Na kraju se pridružila, ono što sam i predviđao N1 televizija, portparol Šolakovićevih i Đilasovih biznisa. Naime, ja sam tvrdio i neke kolege da mi nemamo problem, sa delom opozicije već da imamo problem sa Šolakovim i Đilasovim biznisom, koga zastupaju neki nesrećnici koji ovde bojkotuju rad Narodne Skupštine i koji sebe nazivaju opozicijom.Ne mislim da su oni opozicija, mislim da su oni neki nesrećnici i fizička radna snaga Šolaka i Đilasa. Poslednje što su učinili da bi navodno dokazali kako se u Srbiji vrši cenzura, „N1“ televizija koja nije registrovana u Srbiji, to su Šolakove i Đilasove televizije, okupljene u „Junajted mediji“, dakle 20 neregistrovanih kanala, počeli su da ucenjuju „Telekom“, sami sebi isključili iz „Telekoma“, naredili da se isključe i vode aktivnu kampanju o navodnoj cenzuri koja će se primeniti u izbornoj kampanji, jer će to, navodno vlast da uradi. Netačno je naravno.Ja pitam njih i pitam Vladu Republike Srbije - da li je uopšte normalno da strane televizijske stanice, neregistrovane u Srbiji, neregistrovane u Srbiji, utiču u izbornoj kampanji na političke uslove i rezultat izbora u Srbiji?Zamislite šta bi Amerikanci uradili, to bi proglasili stranim agentima, sigurno, da se pojavi mnoštvo ruskih televizija, beloruskih, srpskih itd, i da utiču na rezultat izbora u kampanji, za izbor američkog predsednika, ili izbor američkog kongresa, senata itd. Mislim da ti mediji ne bi trajali ni tri dana.Zamislite poziciju, kada se neregistrovane političke stranke bude za uslove, kada stranke koje su kupile poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, govore o krađi glasova, iako su time što su kupili poslanike ukrali preko 120 hiljada glasova, kada se neregistrovane televizije same isključe iz kablovskih operatera i traže da se 38 televizija, na tom kablovskom operateru, plati četiri miliona evra godišnje ili će to biti cenzura. Šta će Vlada Republike Srbije i drugi nadležni organi uraditi da se to spreči i zavede red?Hvala.

ekonomske migracije mladih i ključni problem koji je za sve mlade ali i njihove porodice u Srbiji.Nezaposlenost, ekonomski problemi, nebezbednost, društveno-politička situacija i rad lokalne samouprave. Dakle, ovo su problemi koji su mladi u istraživanju naveli da im najviše smeta i da zbog toga utiču na kvalitet njihovog života i da se zbog toga odlučuju da emigriraju iz zemlje. Mladi, kao glavne motive za odlazak iz Srbije i potragu za srećom na nekom drugom mestu, traže uslove za poslovno napredovanje, bolji i kvalitetniji život, zdraviji život, mirniji, manje korupcije, mogućnost zapošljavanja itd.Ono itd.Ono što nas najviše zabrinjava jeste zvanični podatak da je nezaposlenost mladih dvostruko veća od opšte nezaposlenosti u zemlji, iznosi 24,4%. Međutim, relevantni podaci kažu da je ovaj broj mnogo veći, jer od ovih 24,4% su samo podaci iz Nacionalne službe za zapošljavanje, dok se u ovaj broj ne uzima evidencija mladih koji su otišli iz zemlje, broj onih koji obavljaju poslove u sivoj zoni, oni koji obavljaju privremene poslove i povremene poslove.Takođe, Nacionalan služba za zapošljavanje briše iz svoje evidencije nezaposlenih one koji se ne jave u dogovoreno vreme ili one koji odbiju ponuđeni posao koji je gotovo uvek ispod kriterijuma koji mladi traže.Tako da, uzimajući u obzir sve ovo smatramo da je nezaposlenost mladih i veća od ovih navedenih 24%.Ograničena mogućnost zapošljavanja i visoka nezaposlenost, mladima ostavljaju malo izbora. Neki od onih koji još uvek nisu otišli iz zemlje, nažalost moraju da prihvate nesigurne, slabo plaćene poslove, poslove za koje su prekvalifikovani, poslove u kojima ne dobijaju mogućnost da ispune da ispune svoje socijalno osiguranje.Izdvajanja za aktivne mere zapošljavanja, u 2017. godini iznosile su 0,08% BDP, što je daleko ispod planiranih 0,5%, a to je planirano da se potroši u periodu od 2011. do 2020. godine, prema strategiji za mlade, donete 2015. godine.Dakle, moje pitanje ide Ministarstvu za omladinu i sport, i kaže - koje konkretne je mere preduzelo Ministarstvo omladine i sporta po pitanju zapošljavanja mladih u Srbiji, a kako bi ostvarilo ciljeve predviđene Nacionalnom strategijom? Dakle, Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine, doneta je 2015. godine. Dakle, pre pet godina i mi mladi ne vidimo da je do poboljšanja uslova rada i zaposlenosti među našom kategorijom došlo.Takođe, kada sam u ovoj temi, osvrnuo bih se na mlade iz udruženja „Jedan od pet miliona“ koji su ovih dana postali glavna tema pokazivanja, sada već opozicije, opozicije, dakle dela opozicije koju predstavlja bivša vlast i time pokazali da ono što mi pričamo sve vreme, dakle da ne postoji razlika između bivše vlasti i sadašnje vlasti, osetili su i na svojoj koži.Dakle, postali ste, nažalost, vidite i sami instrument nekih ljudi koji su preko protesta želeli da prave svoje partije, da prave svoje odbore i da se na kraju ispostavilo tačno ono što smo mi pričali, iz Stranke moderne Srbije, dakle, da protesti nisu krajnji cilj, nego je to samo trebalo da bude sredstvo koje bi popravilo našu borbu u parlamentu.Tako da, pozdravljamo vašu odluku da izađete na sledeće izbore, da na jedini legitimni način utičete na poboljšanje vaše situacije i želimo da kažemo da će naša proevropska lista, koja će izaći na sledećim izborima, biti i dom za vas i za svakog onog ko sanja evropsku, slobodarsku i uređenu Srbiju.Hvala.

i nemilih scena, a ne mislim samo na ono juče, nego sve ono što smo mogli da vidimo u Skupštini poslednjih nedelja i meseci.Imam meseci.Imam jedno vrlo konkretan predlog koji se može lako ispuniti, to neće rešiti sve naše probleme, niti činiti stanje u skupštini i odnose idealnim, ali će možda biti mali doprinos u tom pravcu i makar se ne slagali sa mojim obrazloženjem ili

i nekom formalnog uređivanja odnosa u Narodnoj skupštini, a ti odnosi nisu dobri i to svi vide, da li smo mi navikli ili nismo, da li smo oguglali ili nismo, to i građani vide, to javnost vidi i to sve skupa doprinosi jednoj lošoj slici o Skupštini, kao najvišem predsedničkom telu, odnosno telu predsedničke vlasti u celini, bez obzira ko simpatiše koji deo političke

se koliko govori ovlašćeni, zna se koliko traje poslaničko pitanje, zna se koliko traje replika. Mi smo bili svedoci da su vrlo često, naročito predstavnicima vlasti, odnosno vladajućoj koaliciji, ali svejedno, neka i drugima,

minuta.Mislim da to nema razloga. Tu se narušava načelo ravnopravnosti i proceduralnosti koje je vrlo važno za rad jednog ovakvog tela. Naravno, to neće promeniti ćudi ni karaktere, ni prirodu mnogih, niti sadržaj mnogih govora i govornika, ali svejedno, biće mali doprinos uređivanja.Znači, uređivanja.Znači, to je nešto što se može lako rešiti. Ne treba ni promena Poslovnika, treba smo jedna, rekao bih, interna odluka da ono što inače kažem, taj sat, to vreme izlaganja koje mi ovde vidimo, pa zato često gledamo tamo na stranu, da bude vidljivo i gledaocima u TV prenosu. To je sa jedne strane.Ovde strane.Ovde je pomenuto da jedan deo poslanika bojkotuje rad Narodne skupštine. Ja se sa njihovom odlukom ne slažem i snosim političke i sve druge konsekvence zbog ali moram priznati da bi ne samo meni, nego svima pa i rukovodstvo Skupštine kada razgovaramo sa strancima ili sa nekim predstavnicima međunarodnih zajednica ili meni kada razgovaram sa nekim svojim kolegama ili građanima i koji imaju zamerke imaju drugačije mišljenje po ovoj ključnoj ili temeljnoj stvari boravka i delovanja i rada u Narodnoj skupštini, mnogo bi mi bilo lakše i ubedljivije bih mogao da odgovorim, kao verovatno i predsednica Narodne skupštine kada nju prozivaju ili kada se njoj obraćaju, ako bi smo imali bolje stanje i bolje relacije u Skupštini. Neko će reći da je sada već kasno, ali nikada nije kasno da se učini jedan mali pomak u pozitivnom pravcu.Dakle, pravcu.Dakle, lakše bih mogao objasniti da je manje mučnih scena, da je manje kršenja Poslovnika, da je manje svega onoga što smo gledali, ne samo mi juče nego i poslednjeg radnog dana u decembru, poslednjeg radnog dana tog jesenjeg zasedanja, sve one scene mučne, bez obzira da li okrivljivali i koga okrivljivali kao glavnog za izazivanje tih neprijatnih scena, da se rad malo više formalizuje i upristoji. Tu je najveća odgovornost na vama predsedavajućima kojima nije lako, ja sam toga svestan, ali mislim da oni treba prosto manje da se povijaju pred ili pritiskom trenutka ili simpatija svojih političkih ili političkih autoriteta, bilo da je reč o ministrima iz Vlade, bilo da je reč o liderima vladajuće skupštinske većine.Ali kažem, ako se više držimo Poslovnika i procedure biće malo manje ovih neprijatnih scena i incidenata koji narušavaju dostojanstvo ovog parlamenta u celini, kao i truju politički život uopšte. Hvala.

postavljam u ime Srpske napredne stranke ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u vezi sa doktoratom naše koleginice Ane Stevanović.Dotična koleginica je Đilasov pulen koja druge proziva da su plagijatori i traži ostavku nekih članova naše Vlade, naravno kako bi skrenula sumnju sa njenog, u najmanju ruku mogu reći, sumnjivog doktorata.Ana Stevanović je 2016. godine izabrana za narodnog poslanika sa liste Saša Radulović „Pokret dosta je bilo“ i to nije slučajnost jer je upravo njena majka zaposlena u Agenciji za borbu protiv korupcije. Na taj način Saša Radulović je bio skrenut sa pažnje Agencije za borbu protiv korupcije.Godine 2018. Ana Stevanović postaje člana predsedništva Đilasove stranke „Slobode i pravde“, i posle toga daje izjavu da ona u potpunosti razume ljude koji su sa motornim testerama upadali u RTS, kao i njihove razloge i motive.U tom istom intervju ističe da su njene oblasti koje najviše poznaje kultura i informisanje. Ja bih javnost podsetila da je ona upravo 2017. godine ovde u skupštinskoj sali posle održane pridike o ponašanju nekih narodnih poslanika uličnim rečnikom opsovala, citiram: „Ma terajte se svi“. I toliko o njenoj kulturi i informisanju.Ali, da se vratimo na njen doktorat. Ana Stevanović je 2015. godine doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i naziv njene doktorske disertacije nosi „Kreativnost menadžera i uticaj na organizacione inovacije ustanova kulture“. Mentor joj je bio profesorka Tijana Mankić.Sumnja Mankić.Sumnja da je doktorat Ane Stevanović plagijat potkrepljuju činjenice da su neki bivši članovi Nacionalnog saveta visokog obrazovanja uvidom u doktorat utvrdili da su određeni tekstovi prepisani iz nekih drugih naučnih dela. Tu se pre svega misli na autora Mišela Manforda, gde se jasno vidi da su određeni delovi teksta prepisani, odnosno prevedeni sa engleskog na srpski od reči do reči.Zanimljivo je i to da se samo na jednoj strani njene doktorske disertacije nalazi desetak slovnih grešaka, ali nije to slučaj samo sa jednom stranom već se to često ponavlja u doktorskoj disertaciji, a sigurna sam da se slažete sa mnom da je to nedopustivo za jedna doktorat. Ovu tvrdnju potkrepljuje i gospodin Mario Spasić, koji je imao uvid u ovaj doktorat.Ovo je svakako razlog da se doktorat Ane Stevanović preispita, ali bez pritiska i ucene, kao što je to bila prilika i praksa preispitivanja i donošenja odluke o akademskoj nečestitosti pojedinih doktorata.Mi iz SNS zalažemo se da su aršini jednaki za sve. Razlog zbog kojeg postoji sumnja da je jasan, a to je da je rektorka Beogradskog univerziteta dozvolila da se odluke Odbora za profesionalnu etiku donose pod pritiskom i ucenom.Sami smo svedoci da pre dva dana studenti koji su ocenjivali rektorku Beogradskog univerziteta odlučili da izađu na izbore i to kao grupa građana „1 od 5 miliona“. To je svakako nezamislivo s obzirom da su oni politička organizacija, a ne nešto drugo kako su se predstavljali. I te kako je protivpravilan jedne nezavisne ustanove kakva treba da bude univerzitet.Predlog našeg predsednika, Aleksandra Vučića, da se svi doktorati digitalizuju i tako budu dostupni za plagijat analizu, svakako je opravdano sa aspekta akademskog integriteta. O ovome je pre nekoliko dana govorila i rektorka Beogradskog univerziteta na RTS, ali je više puta ponovila da je ovo skup proces i da je moguće sada trenutno da se sprovede samo danas na tri fakulteta u Beogradu.Takođe, tom istom prilikom je izjavila da se vode pregovori između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i KONUS u vezi finansiranja preispitivanja doktorskih disertacija, pa bi ovom prilikom takođe postavila pitanje ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – dokle se stiglo sa tim pregovorima?Na kraju, još jednom apelujem da se doktorat gospođe Ane Stevanović preispita da li je plagijat, u što kraćem roku, i da princip akademske čestitosti važi za sve, ali bukvalno za sve, bez obzira da li oni podržavaju Đilasovu ili neku drugu politiku. Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice.Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije? (Ne)Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavamo vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Doktor Aleksandra Tomić, Dubravka Filipovski, Biljana Pantić Pilja i profesor doktor Žarko Obradović.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.Saglasno kapitala.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, doktor Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jelena Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu finansija, doktor Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, Filip Šanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija, Ana Tripović, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, Snežana Lakčević, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku, Zoran Jančić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku i Ivana Steljić, samostalni savetnik u Upravi za javni dug u Ministarstvu finansija.Primili ste amandmane koji su na predlog podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Miljan Damjanović i Marijan Rističević.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Srpska radikalna stranka je u principu iznela svoj stav u načelnoj raspravi kada je u pitanju ovaj predlog izmena i dopuna zakona, sa naglašenim strahom da treba voditi računa i na koji način se zadužuje Srbija, bez obzira da li je to po kreditnoj liniji ili emitovanjem hartija od vrednosti.To što neko želi da prikaže da je ekonomska moć Srbije, gledajući na osnovu ukupnog javnog duga, tolika da može da servisira taj javni dug, to nije baš toliko pouzdano, to je više onako jedan marketinški deo, odnosno propagandni deo politike koja se vodi u Srbiji. Nije toliko ni alarmantno, istine radi, ali ne može baš da služi da se opustimo i da uljuljkujemo se u činjenici da Srbija je sve jača i jača ekonomski, jeste unutar Srbije sređeni su neki odnosi kada su u pitanju finansije. Ali, kada su u pitanju međunarodne obaveze, kada je u pitanju dug, samo to smo već i rekli, javni dug Srbije je oko 24 milijarde evra.Sada se to prikazuje kako je u odnosu na ukupan BDP smanjen procenat. To smo već navikli. To je statistička malverzacija, odnosno mogućnost kroz statistiku da promenite metodologiju obračuna i onda dobijete umanjenost u zavisnosti koja vam je osnova obračuna, da li uzimate da je to prema dolaru ili prema evru, tako ćete moći da kalkulišete i da izražavate različite procente u odnosu na BDP. I samo je to razlog zbog čega SRS jednostavno jednostavno upozorava, treba biti pažljiv, treba biti obazriv. Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala biće omogućena veća baza potencijalnih investitora koji će ulagati u domaće hartije od vrednosti. Usaglasiće se i odredbe Zakona o tržištu kapitala sa odredbama Zakona o javnom dugu.Kada dugu.Kada smo kod javnog duga, ja bih podsetila na neke podatke o kojima smo imali prilike da čujemo i u načelnoj raspravi, ali i ranije tokom novembra i decembra meseca kada smo raspravljali o rebalansu budžeta i o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.U 2008. godini javni dug je porastao sa 8,7 milijardi na 17,7 milijardi dinara. Na kraju 2018. godine javni dug jeste bio 23 milijardi dinara, ali to ne znači da je to bilo povećanje zaduženosti, jer je smanjeno učešće javnog duga u BDP na 51,3%.Ako posmatramo deficit u budžetu od 2008. do 2012. godine, vrednosti su se kretale od minus 2,5 do minus 6,4%. Godinama posle toga javni dug je zapravo pokrivao te deficite. Taj dug je 2014. godine bio 70% PDB, a posle toga je počeo da pada i došao na nešto više od 50% PDB. Ovi podaci nam pokazuju da je javni dug…

Hvala vam, predsedavajući.Dakle, kao što sam govorila, ovi podaci pokazuju da je sada javni dug pod kontrolom. Zaustavljeno je povećanje javnog duga koje je započeto u 2008. godini.Srbija godini.Srbija se nalazi na međunarodnom tržištu kapitala i imali smo dve uspešne emisije evro obveznica. To utiče na dalji ekonomski razvoj naše zemlje i treba zadržati efikasnost na tržištu kapitala i očuvati poverenje investitora.Srbija prvi put ima emisiju obveznica u evrima na period od 20 godina, a tako dug period upravo govori o tome da investitori imaju poverenje u našu ekonomiju. Radi se i na tome da se Srbija poveže sa evropskim tržištima. U tom smislu je dobro što je Srbija otvorila Poglavlje 4 u pregovorima sa EU, koje se odnosi na slobodno kretanje kapitala.Zbog svega navedenog treba glasati za ovaj predlog, jer će u određenoj meri pomoći u održavanju kredibiliteta ekonomije koji smo podigli na zadovoljavajući nivo. Hvala.

a vezano za moju diskusiju kada sam kao ovlašćeni predstavnik govorio o ovom zakonu. Pitanje je bilo – zašto kada Vlada i država tako dobro finansijski stoje, odnosno kad su nam tako dobre finansije, kako kaže taj gospodin, zašto se, kaže, zadužujemo?Pa, ne treba mešati te dve stvari. To što stojimo dobro finansijski je jedna stvar. To ne znači da imamo dovoljno sredstava da finansiramo u jednom trenutku sve projekte koje u tom trenutku izvodimo. A mi smo, podsetiću vas, u poslednjih nekoliko godina započeli veliki broj projekata, a najavili smo našim programom do 2025. godine ogromna ulaganja, naročito u infrastrukturu. Takve projekte je nemoguće finansirati, ne znam koliki suficit u budžetu bi trebalo da imamo da bismo takve projekte finansirali iz budžeta.Druga stvar, kamatne stope po kojima se mi zadužujemo, naročito kada govorimo o setu ovih zakona koji je trenutno na dnevnom redu, su toliko male da nam neko praktično plaća da uzmemo kredit. Ne bukvalno, naravno, mi ćemo taj kredit morati da otplatimo, ali kamatna stopa je niža od inflacije.

Dakle, uzimamo izuzetno povoljne kredite.Što se tiče nedoumica u vezi sa našim stepenom zaduženosti,

Naša zaduženost, rekla je premijerka pre nekoliko dana, je pala ispod 50%, što će reći, ukoliko nastavimo ovim tempom, mi do kraja godine možemo da smanjimo zaduženost na nivo od 45%, što je, podsetiću vas, propisano Zakonom o budžetskom sistemu, koji je donet davno i prekršen davno, tad kada je donet, jer je u tom periodu krenula da raste dramatično naša zaduženost u odnosu na BDP.Jeste naša

se tiče strukture našeg duga, evo, koliko se sećam, pre dva dana je ministar Siniša Mali rekao – mi smo u poslednjih nekoliko godina upravo smanjili strukturu, popravili strukturu našeg duga, odnosno smanjili učešće dolarskog duga u ukupnom dugu. Zašto? Zato što se da dolar u poslednjih nekoliko godina raste u odnosu na evro, te nam ti dolarski krediti, naravno, u ovom trenutku mnogo manje odgovaraju u smislu da kamata na njih je veća zato što kad on raste u odnosu na evro, a naša valuta je realno vezana za evro, između ostalog, i zbog našeg procesa pristupanja EU, a i drugim delom zato što smo mi i dalje evroizovani, dakle, nama odgovara da se zadužujemo više u evrima, mi smo smanjili, poboljšali strukturu u smislu smanjenja učešća dolarskih dugova u ukupnim dugovima.Dakle, ja mislim da zaista nema razloga ni za kakvu bojazan kada je u pitanju naše zaduživanje, naročito kada je u pitanju procenat učešća našeg duga u BDP, a otvaranjem mogućnosti stranim investitorima i fondovima da se pojave na našem tržištu i da kupuju naše državne obveznice, pa to će samo da smanji kamatne stope po kojima ćemo se zaduživati.Podsetiću vas da smo se u nekim drugim vremenima zaduživali po mnogo višim kamatnim stopama. Dakle, mi danas možemo da se zadužimo na našem domaćem tržištu obveznica po nižim stopama, da vratimo te skupe kredite i da time još smanjimo učešće našeg duga učešće našeg duga u BDP.Dakle, sve što radimo vidim kao apsolutno pozitivno u ovom smislu i ne vidim razloga ni za kakvu bojazan kada je u pitanju naša zaduženost. Hvala.

Znači, nije problem kredita i duga, problem je da li mi znamo, a znamo, gde ćemo taj novac upotrebiti. Ono što je već rečeno, nikada kamatna stopa, kapitalisanje, vreme nisu i neće biti povoljniji nego sada. Ja se zalažem za to, bez obzira na javni dug koji se smanjuje itd, da treba uzimati kredite, jer je situacija nikada povoljnija za zaduživanje ako znamo u šta ćemo investirati.Prema tome, ne podržavam predlog za ovaj amandman. Mislim da je ovo dobar potez u ovom trenutku i da je povoljno to uzimanje kredita. Još bi se založio da se krediti uzeti u dolarima, ako je to moguće, konvertuju u evro iz razloga koji sam više puta objašnjavao. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, od velike važnosti za našu Srbiju je svakako očuvati finansijsku i ekonomsku stabilnost. Rekao bih da je to odlučujuće.U prethodnom periodu se delovalo na posledice, uzroke smo pobedili i sklonili sa vlasti 2012. godine da se više nikada ne vrate. Lečili su se, da tako kažem, bilansi i države i banaka i sada je vreme da se deluje preventivno, da se predupredi bilo kakva kriza i da jednom budemo spremni za sve ono što nas očekuje, našu državu i naš finansijski bankarski sistem u budućnosti.Glad za preuzimanjem rizika u bankarskom sektoru uglavnom je pozitivna stvar, jer se sredstva plasiraju privredi i stanovništvu, ali mi smo se odlučili za sistem sigurnosti.Nakon dužeg niza godina lutanja i stagnacija, perioda u kome je bilo gotovo nemoguće naći posao, ove 2019/2020. godine smo svedoci situacije u kojoj građani Leskovca imaju izbor gde da se zaposle. Poslodavci su prvi put, u poslednjih tridesetak godina, primorani, i to tržišnim razlozima, da poboljšaju uslove u pogledu plata i kvalitet radnog ambijenta, jer radnici u Leskovcu sada mogu da daju otkaz lošem poslodavcu i da odmah nađu bolji posao.Ovo nije samo priča. Na strani ponude i dalje ima građana koji žele posao, ali situacija se promenila. Sada se postavlja pitanje plata i uslova rada, a radnici traže bolje uslove, jer im se nude veće mogućnosti.Rekao bih da je prvi korak ključnog cilja našeg delovanja da se ljudi zaposle završen, sada je vreme za drugi deo, a to je povećanje plata, jer jedno bez drugog ne ide. Sve ovo ne bi bilo moguće da 2012. godine nije započeta veoma važna reforma stabilizacije, vraćanja poverenja u naš finansijski sistem, reforma za koju je trebalo vremena, imajući u vidu katastrofalno nasleđeno stanje te 2012. godine, i to su činjenice.

Evropljana.Stabilizacija kursa, inflacija izuzetna su dostignuća sadašnjeg rukovodstva Narodne banke Srbije, na čelu sa guvernerkom Tabaković. Stvoren je ambijent u kome poslodavci žele da otvore radna mesta u mom Leskovcu i kao pozitivna posledica te činjenice koji sugrađani mogu da nađu posao i dobiju veće plate. Stabilan ambijent je za velike fluktuacije kursa u ovom dugom vremenskom periodu je zaista veliko dostignuće, jer toga nikada nije bilo kod nas. Inflacija je pod kontrolom, može se planirati i proizvodnja investicija. Zahvaljujem.

želela bih javnost da upoznam sa priznanjem koje je guvernerka Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković, dobila od uglednom i uticajnog magazina „The Banker“ koji je deo grupe „Financial Times“. Naime, londonski mesečnik „The Banker“ je dodelio godišnje priznanje najboljeg guvernera na globalnom nivou i za najboljeg evropskog guvernera. Ne sećam se da je neki guverner iz bivše vlasti dobio neku međunarodnu nagradu od bilo koga ili priznanje, što je logično, jer zaista nisu imali nikakav uspeh.Priznanje se dodeljuje na osnovu odluke redakcije tog magazine i ankete među bankarima i ekonomistima i dodeljuje se na globalnom nivou za Evropu, Severnu i Južnu Ameriku, za Aziju, Pacifik, Bliski Istok i Afriku. Nagrada joj je dodeljena zbog podsticaja rasta i stabilizacije ekonomije Srbije.Zahvaljujući rezultatima vođenja Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije, građani Srbije bolje žive, lakše mogu da planiraju svoj život i poslove, a privrednici imaju predvidive i podsticajne uslove za poslovanje. Doslednim sprovođenjem monetarne politike i uspešnom koordinacijom sa fiskalnom politikom postignuti su rezultati koji čuvaju poverenje tržišnih učesnika u nosioce ekonomske politike i čine rast održivim i u narednim godinama.Ukratko ću vas podsetiti šta je urađeno da se obezbedi sigurnost i povrati poverenje u tržište kapitala.Dinar je u 2019. godini ojačao prema evru za 0,5%, a dinarska štednja je povećana za oko 30% tokom 2019. godine. Bruto devizne rezerve Srbije povećane su za 2,2 milijarde evra na nivo od 13,5 milijardi evra, a učešće zlata u deviznim rezervama povećano je sa sedam 10%.Srbija je jedina zemlja u okruženju koja nije članica EU, a koja je uključena na listu zemalja za koje je moguć preferencijalni tretman za ulaganja.

mere koje se donose uvek će imati za cilj rast životnog standarda građana i podsticanje boljih uslova poslovanja za našu privredu. Hvala.

i želim da budu još bolji, ali bih intervenisao samo povodom jedne stvari, pošto je ona u formi pitanja otprilike rekla – da li je iko ikada sa ovih prostora dobio tako važno priznanje kao što je, eto, dobila guvernerka Narodne banke?Podsetio bih da je bilo slučajeva i za mandata prethodnih vlasti, prethodnih vlada da su ministri i visoki funkcioneri, pa i guverneri dobijali neke nagrade. Sad možemo da se sporimo koliko prestižne, koliko ugledne, koliko koliko ne. Isto su se veoma hvalili njima i vesti su bile preplavljene tim podacima o njihovim dobrim rezultatima i nagradama i međunarodnoj valorizaciji tih rezultata.Ministar Dinkić je bio najmanje jednom, a mislim i par puta nagrađivan. Takođe i to istican kao najbolji ministar, ako se ne varam, najbolji ministar finansija u jugoistočnoj Evropi ili istočnoj Evropi ili maltene u celoj Evropi. Evo sad dobacuju i u celom svetu. Ne znam da li je bilo baš u celom svetu, ali na nagradi je svakako stajalo da je bila jugoistočna Evropa. Dakle, najbolji ministar. Znamo šta je bilo sa tim i kakvi su bili bilansi i rezultati rada tih najboljih ministarstava.Hoću da kažem neka priznanja se, kao što znamo, i diplome se, nažalost, kupuju, kao što znamo, a kamoli priznanja. Ne želim da ovim delom ugledno, ali i tada su nas ubeđivali da je ugledno. Hoću da kažem da građani na kraju krajeva, najbolje znaju i cene na kraju balade kako žive i to kako radi vlast, bez obzira koliko ih ta vlast ubeđivala da radi odlično.Kada sam već uzeo reč, da odgovorim i kolegi koji je, doduše nije me pomenuo eksplicite, ali je rekao. Jedan ovlašćeni predstavnik je juče govorio, pa je pomenuo praktično moje izlaganje u vezi upozorenja o porastu javnog duga, odnosno o ovim zaduženjima koje mi, između ostalog, današnjim setom zakona ćemo koliko sutra verovatno usvojiti, odnosno ova Skupština usvojiti.Pa sam ja sabrao ta zaduženja i došao do toga da su ona oko 430 miliona evra i upozorio, a to je mislim i smisao bio i ovog amandmana i ovog izlaganja malo pre kolege Mirčića, on će me ispraviti, da treba ipak biti oprezan sa tim zaduživanjima čak i kada deluju povoljno i pozitivno. Naravno da je važno da kamatna stopa bude niska ali sam ja to i rekao da je činjenica da je stanje na tržištu kapitala sada takvo da se može vrlo jeftino i lako zadužiti.Mimo ovih naših zakona, odnosno potvrda i prihvatanja garancija i zaduženja koja ćemo usvojiti, kažem, danas ili sutra, Vlada Republike Srbije je izdala obveznice juče i prekjuče

isto se ističe kako su jako povoljne i da je bila velika tražnja i da smo mogli i više da izdamo, tj. prodamo obveznica, to stoji u toj vesti, ali ne valjaju i da su na duži rok i da su kamate, ako se ne varam, evo vidim kolega Arsić je ovde gestikulirao, verovatno će on nešto reći tim povodom. Mislim da je 3,5% kamata na jednu od tih vrsta i na druge takođe tu seriju obveznica. To je ono što, i kažu bila je velika potražnja i navala.Naravno da je bila velika potražnja, s obzirom da je to sada vrlo povoljno. Teško da se može sada kupiti povoljnije nešto na tržištu kapitala, jer kao što smo rekli kamate padaju. Tako da, ti koji su rešili da kupe te naše obveznice to jeste verovatno jednim delom poverenje u to da će vam to biti vraćeno i to je ono što vi, što kolege iz vlasti hoće da potenciraju. Ali je to, bogami, prilika njima da zarade vrlo dobro, jer teško da mogu takav plasman da ostvare negde druge, znajući da se te kamatne stope kreću, kao što smo i rekli prethodnih dana i čuli, oko nule i vrlo su niske. Prosto se tako obrnula stvar. Sada je lako, odnosno sada je na izgled jeftino podizati kredite, podizati kredite, ali će se jednog dana morati i vraćati, da ne bude, kažem ono da posle to stigne na naplatu, kao što su oni Titovi krediti iz Titovog vremena stigli na naplatu kad više ni Tita ni države nije bilo.Poslednja stvar koju sam još hteo u vezi sa tim da kažem, dakle, pošto je potpuno jasno da će svaka stvar ovde biti predstavljena kao nešto što je sjajno i izvanredno i što je potvrda i dokaz dobrog efikasnog rada i vladajuće koalicije. I to je razumljivo, naravno, kada je reč o poslanicima vlasti. Ne mislim da treba sad sve automatski da se kritikuje ili pljuje, ali kada je reč o zaduživanju, uvek je tu i ja to shvatam i kao obavezu opozicionog poslanika, pa i građanina, prosto da upozori, da skrene pažnju da se vodi računa. Naravno da su neki krediti povoljni, naravno da su neke investicije neophodne, ali postoje trenuci i postoje prosto neka sećanja i upozorenja da sa tim treba biti jako oprezan. Naš običan čovek, građanin, zna da je dug uvek zao drug, čak i kad deluje privlačno. Na kraju krajeva, kao što sam već rekao, setimo se kako su privlačno delovali pre desetak godina oni krediti u švajcarcima.Ne bih voleo da i sa ovim našim obveznicama i ovim tako naizgled povoljnim kreditima koje uzimamo, da se u nekom trenutku, možda mi ovde nećemo sedeti, možda će neka druga vlast i vladajuća većina, da se ispostavi da smo kao država prošli slično ili prolazili slično kao što su ovi naši nesrećni građani koji su se zadužili u švajcarcima, platili višestruko taj dug i još ostali dužni jednako ili više nego što su dugovali.Tako da, makar da se ne veselimo, možemo da objasnimo, kao što je ministar pokušao neki dan da kaže zašto je to bitno, zašto je to neophodno, ali možda je nekim preraspodelama unutar budžeta, pominjao sam već onaj famozni nacionalni stadion, a ima više takvih stavki, stadion je samo tu kao primer nečega za šta se odvajaju sredstva u visini od stotina miliona evra, a istovremeno se zadužujemo za te iste stotine miliona evra. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, uvek volimo da se igramo nekim brojevima i da izvrćemo stvari drugačije nego što zaista jesu.

jeste jedno priznanje koje je značajno za Republiku Srbiju i svedoči o nekim rezultatima.Uvek možemo da kažemo da su i drugi dobijali, neću u to da ulazim ko im je davao i zbog čega, ali moram da istaknem nešto. Ne može da se hvali ministar finansija koji prodaje društvenu imovinu, a kaže da ima suficit u budžetu. Ne može da se hvali guverner koji kaže imamo stabilan kurs dinara, a prodaje se društvena imovina ili prodaju devizne rezerve. To nije uspešno.Šta imamo sada? Kažite mi šta je prodato od društvene imovine u poslednjih nekoliko godina. Nije ništa. Nije ništa. Idemo dalje, da li se uvećavaju devizne rezerve Republike Srbije? Uvećavaju se. Da li je stabilan kurs dinara, predvidiv? Jeste. To su znači rezultati na osnovu realnih ekonomskih ciljeva, koje je postavila Vlada ispred sebe još 2014. godine.E, sad, ta čuvena priča oko toga da je kapital jeftin, započeta je i to sam vam već rekao prošli put, u prošloj diskusiji, započeta je 2008. godine, kada je izbila svetska ekonomska kriza. Tada su američke federalne rezerve, da bi američku privredu učinili konkurentnijom, smanjili smanjili referentu kamatnu stopu, što je izazvalo pad dolara na tržištu, pa je onda Evropska centralna banka, da bi odgovorila na to, smanjivala svoju referentu kamatnu stopu. Imali smo jedan valutni rat koji je trajao do 2014, 2015. godine.

Proverite cenu kapitala na tržištu. Ima sajtova, možete da proverite. Napravite analizu, videćete da su odstupanja vrlo mala.Šta određuje kamatu koju Republika Srbija plaća na kredite? Bonitet države. Znači, stepen javnog duga i stepen rasta koji ima privreda. Sada, ako se strani investitor ili domaći, svejedno, ne boji da uloži novac u naše hartije od vrednosti, bez obzira da li su one u evrima ili su u dinarima, a oni to ne rade zato što nas vole, nego zato da bi zaradili, postavljam pitanje – što se onda brinete? Valjda se oni brinu o svom novcu. Valjda su oni procenili da je Republika Srbija sigurna zemlja za njihove investicije.Neke zemlje imaju jako niske kamate iako imaju veće učešće javnog duga u njihovom BDP. Recimo Nemačka. Njihova kamatna stopa po kojoj oni emituju državne hartije od vrednosti kreće se minus 0,5% do plus 0,5%. To je zato što Nemačka ima stabilan rast i svi znaju da je na određen način sigurna da će taj kredit da vrati i određeni investitori da bi čuvali svoj novac i da im ne bi bio obezvređen nekim nekim berzanskim špekulacijama ulažu u te hartije od vrednosti.Nešto slično dešava se i na teritoriji Republike Srbije. Naše hartije od vrednosti i prinosi na kamate su manji nego na grčke kredite, nego na hrvatske kredite, pa čak i na slovenačke kredite, što je svakako priznanje Republici Srbiji za rezultate koje ima na ekonomskom planu. Nemojte da minimiziramo, relativizujemo i banalizujemo sve one rezultate koje je Vlada imala od 2014. godine kada smo započeli program oporavka srpske privrede.Sada kada pričamo o tim Razum da one zemlje koje imaju izgrađenu infrastrukturu, izgrađen sistem zdravstvene zaštite ne ulažu mnogo sredstava, osim svoja sredstva iz budžeta koji imaju. imaju. Moram da postavim pitanje, ako već je jedan od ovih kredita za izgradnju Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj. A čega se tu mi bojimo? Već ima podatke da je je naša privreda stabilna. Da li se bojimo da imamo Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj zato što će možda nešto nekada da se desi u svetu dok mi budemo otplaćivali taj kredit. Ja mislim da je to suluda logika.Moram logika.Moram da postavim pitanje, a gde ćemo da lečimo decu i kakav će nivo zdravstvene zaštite ta naša deca da imaju ako ne uradimo nešto po ovom pitanju?Još nešto. Bila je priča da vraćamo i neke Titove kredite. Nemojte da mešate babe i žabe. Tadašnja Jugoslavija je podizala kredite da bi pravila fabrike koje su bile tzv. društvena imovina i ta društvena imovina trebala je te kredite da vraća. Onda je došla lopovska družina na čelu sa Borisom Tadićem, Draganom Šutanovcem, Bojanom Pajtićem, Vojislavom Koštunicom, onim nesretnim Bubalom, Bubalom, Đilasom itd, Milosavljevićem koji su privatizovali, odnosno rasprodali tu društvenu imovinu zbog koje su podizani krediti.Sada mi treba da vraćamo kredite koji su podizani za privredne subjekte koji više i ne postoje, zato što je neko pravio anarhičnu privatizaciju, da bi došao na jeftin način do kvalitetnih lokacija koje je imala ta imovina, odnosno društvena imovina. Ovde je reč o državnim projektima. Nema zamene teza kada je u pitanju imovina.Još nešto. Neko će da kaže pa i naša deca će da vraćaju te kredite. Ne mogu da kaže da to nisi u pravu, ali svaki kilometar auto-puta. Da li će on da traje samo dok smo mi živi?

a ne da državu ostavimo zato što smo plašljivi, neizgrađenu i nesposobnu.Trendovi su takvi da ukoliko ne ubrzamo svoj ekonomski razvoj, odnosno da nismo ubrzali svoj ekonomski razvoj mi bismo ostali bez stanovništva. Ne možemo da ubrzamo ekonomski razvoj ako nemamo izgrađenu saobraćajnu infrastrukturu, ne možemo da zadržimo stanovništvo ako nemamo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Ko će da nam živi u takvoj zemlji? Ljudi su napuštali kuće u kojima su se rodili zato što nije bilo pute do njihove kuće.Sad kuće.Sad kaže neko – šta će nama putevi, da li moramo iz kredita? Moramo. Ali, razlika između nas i onih koji su opljačkali Srbiju, podizali su kredite da bi veštački kupovali glasove, poverenje građana. Ono što je trebala da finansira privreda i realni sektor, finansirali smo kreditima pa smo upropastili privredu i realni sektor.Kolega Vukadinoviću, da li znate od 2008. do 2012. godine koliko je prodato deviznih rezervi?

Prodao je pet milijardi evra deviznih rezervi, što Šoškić, što Jelašić, i nisu sačuvali kurs dinara zato što ih je učila profesorka Danica Popović da treba da štampaju novac. To samo lud čovek može da uradi. To nema nikakve ekonomske logike.Kada smo počeli sa štampanjem novca, pobegli su svi investitori iz Srbije i domaći i strani, pozatvarali fabrike i nasledili smo 400 hiljada nezaposlenih. To je rađeno do 2012. godine i nemojte to više da pokušavate da pravdate.Ne očekujem od vas da vi hvalite rezultate Vlade Republike Srbije, ne očekujem ni da aplaudirate, ni bilo šta drugo, ali očekujemo bar da se ne izmišljaju, relativizuju i banalizuju rezultati. Nisu to samo rezultati Vlade Republike Srbije, to su rezultati i građana Republike Srbije. Zahvaljujem, kolega Arsiću.Kolega Vukadinoviću, želite repliku?Izvolite. Nije meni problem, ne moram baš da aplaudiram, ali da pohvalim, gospodine Arsiću, kada ima šta da se pohvali. Navodio sam, ali ne mogu sad u ovo kratko vreme da se ponavljam, šta sam sve pohvaljivao kada god je bila prilika da se pohvali bilo na spoljno političkom, bilo na privrednom planu. Ali, na sreću, tj. na žalost, nema mnogo toga.Samo konkretno da vam odgovorim na vaše konkretno pitanje. Ovo je naravno lepa retorika, lep govor, ali nema tu mnogo onoga što demantuje ono što sam ja i kolega pre mene ovde govorili.

delom.Prodat je „Jat“ gospodine Arsiću, napravljena „Er Srbija“. Dobro, naravno, ali faktički jeste i to nazovite dokapitalizacijom, nazovite kako hoćete, ali jeste prodat. Prodato je „Smederevo“, prodat je „Bor“, prodat je aerodrom, odnosno opet ćete vi reći da nije, nego je nešto drugo. Ali, činjenica je da smo se mi odrekli, ja za „Smederevo“ sam podržao takođe i pohvalio to rešenje zbog radnika i ljudi koji tamo žive, ali recimo za „Bor“ je veliko pitanje da li je zaista moralo tako da se radi. Mi prodajemo, a za aerodrom sam siguran da nam nije trebala ta vrsta aranžmana.Dakle, mi prodajemo ona profitabilna preduzeća ili možda nisu trenutno profitabilna, ali su u perspektivi će biti ili bi mogli biti da im stavimo sposoban menadžment ili da im stavite pošto ste vi vlast. Dakle, nije tačno da se nije prodavalo,Napokon, što se tiče situacije i zaduženja ovih prethodnih vlasti. Pa, zaduživali su se i prodavali su, ali bila je i najveća svetska ekonomska kriza. Što se tiče Titovih kredita, znate šta? Izgradila se ta zemlja, ja sam navodio kao loš primer, ali moramo priznati puno toga izgradilo, podignut je standard i nemojte sugerisati, aludirati da neko ne želi da se gradi klinika, da se leče ljudi. Naravno da želimo da se leče ljudi samo je pitanje da li da se leče iz kredita ili preraspodelom unutar ovih bilansa i budžeta koji imamo na raspolaganju. Hvala.

a mogu da kažem da smo nasledili „Er Srbiju“ sa sedam boinga 737 od kojih su tri bila u letnom stanju. Ostala četiri su bili najobičniji tzv. frankenštajni. Skidali su se delovi sa njih i ugrađivalo u ova tri. Uspeli smo jedan da osposobimo, četvrti koji sada pripada avio letu, koja je sestrinska kompanija „Er Srbije“ i našli strateškog partnera koji je svoje avione dovezao i lete pod zaštitnim znakom „Er Srbije“.E, kažite mi a šta smo mi to u budžet dobili, pa smo mogli da trošimo, kao što su trošili ovi drugi? Nismo ništa. Ali, kažite mi još jedno - da li je neko izgubio posao u Er Srbiji, kao što su gubili posao zaposleni za vreme privatizacije koje je sprovodila ova banda najobičnijih lopuža? Nije niko. Jel smanjen broj zaposlenih? Nije, nego je povećan.

i da je to možda preduzeće koje je imalo perspektivu u nekoj budućnosti. Ali, znam da je to preduzeće dok ga je vodila država, a složićete se svi da država ne zna dobro da vodi takve privredne subjekte, beležilo neki gubitak. Taj gubitak je jednim delom prebačen na "Hestil", jedan deo smo mi prihvatili, jer smo ga mi i napravili. Opet pitanje - jel neko od radnika "Sartida" izgubio posao, kao što su gubili posao za privatizaciju koju je sprovodio Dragan Đilas, Boris Tadić, Bojan Pajtić i ostali? Nije niko. Jel smanjena plata zaposlenima u "Sartidu", odnosno "Hestilu"? Nije, nego je povećana. I Bubalo, naravno.Jel to uspešan model privatizacije? Jeste.Hoćemo o Boru da pričamo, o RTB Boru? Možemo i o tome da pričamo. Sadašnja poznata nalazišta su skoro završila sa svojom eksploatacijom, potrebno je otkrivati nova, to puno košta, država nema taj novac. Dalje, država ne ume da posluje na berzama kao što to ume privatan kapital. I opet jedno pitanje. Privatizovan je Bor, neka imovina, nisu rudnici, rudnici su državni. Jel neko od radnika u Boru izgubio posao? Možda neko od direktora, ali nije bez razloga. Nije. Jel im smanjena plata? Nije, nego je povećana. E, to je razlika između nas i ovih lopuža kao što su bili Bojan Pajtić, Đilas, Šolak, Tadić i ostali.Još nešto. U budžet je uplaćivano, samo nije uplaćivano ni približno kao kada su rasprodavali društvenu imovinu koja je bila predmet kredita koje sada vraćamo.Možemo da pričamo i o koncesiji na aerodromu "Nikola Tesla". Koncesija je, nije prodat. On je i dalje državni. Država dobija prihode od njega. Ali nam je cilj da jedna kompanija koja ima svetski ugled posluje na našem aerodromu, ponavljam, našem aerodromu, da pronalazi avio-kompanije koje će da koriste naš aerodrom i da oni na osnovu svog iskustva i poslovnih partnera koje imaju po celom svetu od Beograda naprave vazdušnu luku. Jel smo nešto oštetili državu? Jel smo oštetili nešto aerodrom? Jel smo oštetili nešto zaposlene? Nismo. E, to je razlika između Aleksandra Vučića, koji ovako vodi Srbiju i lopova kao što su Dragan Đilas, Boris Tadić, Bojan Pajtić, Dragan Šolak, Miroslav Mišković i ostali.To je razlika i razlika se vidi. I o toj razlici će građani da glasaju za samo nekoliko meseci, dva ili tri. I kazaće da li je bilo dobro kako smo mi vodili državu ili je bilo bolje kako je ova družina lopuža upropašćavala sve čega se god dohvatila, da bi punili svoje džepove.

bi neki trebali da budu, ali, svejedno, nekih koji nisu tu malo je degutatno. Oni drže konferencije za štampu i daju saopštenje, isto kažu i nabrajaju, imaju neke argumente ko je lopov.Zato ja više volim da govorim konkretno i o činjenicama.Ja sam pomenuo "Sartid", odnosno ovu prodaju "Hestilu" kao pozitivan primer, iako ima tu, naravno, raznih problema, ali sam to naveo kao pozitivan primer.Bor sam apostrofirao, aerodrom i sve ovo drugo kao problematične stvari. Uzgred, kad pitate šta prodajemo, pa, prodajete Komercijalnu banku, najveću, najjaču, poslednju veliku državnu banku. Taj proces je u završnoj fazi. Ja se nadam da se na kraju neće to dogoditi, ali prodajete. Mogu vam po spisku nabrojati šta ste sve prodali i prodajete. Kad vas čovek sluša, mislio bi, se i ja zbunim, kao, ovi stvarno divni, kako možeš da napadaš tako divne ljude i tako divnu vlast.Što se tiče Bora, možda je, vi kažete i to volite da ponavljate, i ne samo vi nego i jedan deo naših ekonomista, država je loš vlasnik, itd. Zavisi ko upravlja u ime države.

Možda da ste promenili, ili da je promenjeno u nekom trenutku, možda bi bila neka garnitura koja bi uspela i bolje da upravlja, a ne da ga prodamo, sa svim tim perspektivama koje ima,

dolar, vratili državi.Hoću da kažem, ako ikad može, bolje je da ostane u državnim rukama. A vi, kao neko ko ima apsolutnu vlast ili veliku vlast, ste tu da nađete sposobne u svojim redovima ili među svojim simpatizerima, stručnjake, menadžere, da ih postavite, pa da onda relativno dobro upravljaju.Što

Dame i gospodo narodni poslanici, povreda dostojanstva, član 107. Poslovnika o radu.Dame i gospodo narodni poslanici, kada čujete prethodnog govornika mislite da se radi o jednoj čestitoj, poštenoj, nevinoj ličnosti. Ali, kada počne da vam nabraja stranke, shvatite da vam je nabrojao sve stranke koje on podržava. Divlja predatorska privatizacija bez njega kao analitičara ne bi mogla da prođe tako lako da on nije svako veče davao legitimitet sa medija.Dakle, ja ne mogu da razumem praksu koja je nastala za vreme Koštunice i njegovih mačaka, da se umesto političara da govore na televiziji odjednom pojavilo brdo analitičara na čelu sa prethodnim govornikom, koji su govorili šta političari misle.E sada, kada bih ja njega pitao da li je bilo magle na putu između Novog Sada i Beograda, vi bi rekli – ovaj Marijan Rističević nešto lupa. Ali, da bi vam ja to pojasnio, ne samo da se radi o čoveku koji je pokušao da ukrade nacionalni identitet Vlaha, što je i sam priznao da nije bio Vlah, ali, eto, bio je Vlah na izborima, to znači, ljudi, da je to prevara i krađa identiteta jedne nacionalne grupe koja živi u Srbiji.Broj kada pričam o putovanju, on svakodnevno učini jedno krivično delo prevare. Mi putne troškove dobijamo tako što damo izjavu da smo putovali, recimo, iz Novih Karlovaca do Beograda i na osnovu toga ja na kraju meseca dobijam, je li tako, sekretaru, putne troškove. Onda, ako neko ne putuje, a priloži automobil, broj registracije itd, i dobije putne troškove 5.500 dinara, pojavi se ovde 10-20 minuta, optuži ovu vlast što brže ne rešava probleme koje su Koštunica i Tadić, koje je on podržavao zbog iznosa iz Lutrije od dva dakle, dođe i optuži nas i onda ode i 50 evrića za putne troškove za lažno putovanje koje nije postojalo.Svakoga dana on putuje od Majke Jevrosime do Narodne skupštine, a ne od Novog Sada do Beograda. Kad ga ja pitam – jel bila magla, poledica, naravno da ne zna. Pitanje da li ima vozačku dozvolu, pitanje da li ima automobil. Mnoga pitanja se otvaraju. Ali, u suštini, radi se o prevari, a prevara je povreda dostojanstva Narodne skupštine. Hvala. Zahvaljujem, kolega Rističeviću.Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Kolega Vukadinoviću, najpre pravo na repliku ima kolega…Ne

kolege poslanici, dragi gledaoci, to je upravo ono o čemu sam ja govorio jutros i više puta ovde u ovoj Skupštini.Na povredu dostojanstva se pozivaju najviše oni koji zapravo krše dostojanstvo Narodne skupštine i koji čak neke zametke normalnog dijaloga, koji liči na normalnu političku polemiku i raspravu u Narodnoj skupštinim ne mogu da otrpe, ako ima nekih tri reči ili rečenice na račun vlasti, i onda skaču sa diskvalifikacijama, neistinama koje kad počneš da demantuješ da su ili tačne, ali nebitno, irelevantno, ili su klevete i izmišljotine, dakle, vi ste automatski u podređenom položaju.Oni mogu tako beskonačno da sipaju i na taj način truju, ne samo dostojanstvo, nego, rekao bih, i smisao postojanja i rada u ovoj Narodnoj skupštini i koji su u velikoj meri uzrok takve diskusije. Takvi pojedinci su razlog zašto dobar deo poslanika bojkotuje rad ove Narodne skupštine.Dakle, sada ja objašnjavam šta je po Poslovniku, šta sam ja, gde stanujem, šta radim i da li sam menjao nacionalnost. Naravno da nisam menjao, ali 100 puta, 1.000 puta ponovljena laž postaje istina. Naravno da pripadnik većinskog dela može da bude na listi manjinske, kao što pripadnik manjine može da bude na većinskoj listi. To je elementarna stvar.Ali, grehota je da sad jednu potencijalno plodnu raspravu, potencijalno korisnu raspravu između mene i kolege Arsića mi zapravo sada svodimo na ovaj rijaliti, pijačarski, ulični nivo, što uostalom uvaženi kolega i čini. Član 107 stav 2. Hvala. Vukadinović se pozvao na povredu Poslovnika, između ostalog govorio o podređenom položaju. Govorili ste i o smislu.Vidite, smisao povrede Poslovnika, to svakako znate, je da kada ukažete na povredu pozovete se na član. Vi se niste pozvali na član.Ne, niste. Pogledajte.Niste, pogledajte stenogram. Niste, a ja nisam želeo da vas prekidam, tako da ne možete reći da ste u nekom podređenom položaju, već sam vam dozvolio da obrazložite, a povredu Poslovnika ste vi više koristili kao pravo na repliku, da replicirate na ono o čemu je govorio kolega Rističević, što sam vam opet dozvolio.Nemojte samo, molim vas, da govorimo o tome da neko ima podređen položaj i da se više prava daje poslanicima vlasti u odnosu na poslanike opozicije, kad vidite da vodimo podjednaku raspravu.Dakle, potpuno identično pravo, isto prava imaju poslanici pozicije, odnosno poslanici vlasti i poslanici opozicije. Mislim da imamo jednu ravnotežu tokom cele rasprave u poštovanju prava.Kolega prava.Kolega Rističeviću, želite povredu Poslovnika?Kolega Vukadinoviću, da li želite da se Narodna skupština izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? **Đorđe Vukadinović** Ne želim, gospodine predsedavajući, jer inače mislim da se ovde zloupotrebljavaju te povrede Poslovnika i ja to jako retko i nerado činim i neću ni ubuduće. Hvala.

tako, gospodine sekretaru, jer je na taj član već ukazano.Takođe, rečeno je da nije normalno ovo što ja govorim. Hoćemo li u Narodnoj skupštini da zabranimo istinu? Ja sam spreman da podnesem ostavku. Evo, ako sam govorio neistinu, ja podnosim ostavku. Ako nije normalno govoriti istinu, onda to tako recite, ali ako sam rekao neistinu, ja nudim ostavku.Dakle, tri ključne stvari da li je gospodin Vukadinović bio drugi na listi Vlaške nacionalne manjine? Ona nije namenjena i manjini i većini, već je to pozitivna diskriminacija manjinskih naroda, manjinskih nacionalnosti da bi imali prirodni prag.Ako ste vi pripadnik većine, a hoćete da koristite prava manjine, vi činite prevaru. Da ili ne?Broj dva – da li je časopis, odnosno udruženje građana

minusu?Treća stvar za koju on tvrdi da je kleveta – da li je tačno da naplaćuje putne troškove od Novog Sada do Beograda svakog dana i da je to oko 5.500 dinara?S tim u vezi, ja nudim da se proveri moje putovanje, tako što odgovarajućoj službi nudim da proveri bazne stanice mog telefona i utvrdi da li ja putujem iz Novih Karlovaca do Beograda.Isto to da proveri za gospodina Vukadinovića, ništa nije strašno, ništa ne boli. Da utvrdimo da li ja lažem kada kažem – on ne putuje

što je preko 10.000 evra, za koliko možete da kupite jedan automobil.Ako sam nešto slagao od ovoga, ja dajem ostavku. U suprotnom ja se protivim da neko ko govori istinu bude nazvan – nenormalnim. Hvala.Ne tražim da se glasa.

time što kažete da mehanički vodim sednicu, a veoma vas pomno slušam i pomno pratim.Vratiću vam vreme. Maločas, niste rekli i niste se pozvali na koji član Poslovnika, ni na jedan član Poslovnika, a da li ste u bradu rekli, da li ste rekli van mikrofona, to je nešto drugo.Ali niste rekli na koji član Poslovnika se pozivate, a ja veoma pomno slušam i pratim i dozvolio sam vam, upravo da ne bi radili ono što inače radite, kada je reč o bilo kojem predsedavajućem, a to je da spočitavate da vam je uskraćeno neko pravo. Nijedno pravo vam nije uskraćeno, evo ponovo se prijavite i dobićete

Vukadinović** Ovde je suština nešto drugo, da se zaista hoće rasprava, onda bi se javilo u polemici ili po vremenu koje ima poslanička grupa i onda bi se razgovaralo uključujući i ove neke stvari, nego se namerno koristi i zloupotrebljava Poslovnik, da bi se poslaniku koji kaže nešto da se ne želi čuti, da bi se diskvalifikovao. I sada ja da počnem da objašnjavam i da odgovaram na isti način, da potežem, i činjenice, krivične prijave, istrage protiv uvaženog gospodina i kolege poslanika, da pominjem neke firme, neke zeke, neke ili pacove, koje su pojeli robne rezerve, mi bi bili na istom nivou.Neko bi rekao, vidi oni su neozbiljni ili bi rekao, verovatno je istina jedno i drugo.Dakle, ja ne želim da se na taj nivo spuštam.Drugo, ja štedim gospodine predsedavajući, Narodnoj Skupštini, jer sam imao pravo da mi Skupština plaća stan, kao nekim poslanicima za vreme rada u Beogradu. Znači, ja štedim, ja bivam prozvan, bivam kritikovan i klevetan, zbog nečega, što je zapravo neka vrsta moje uštede, jer ne želim da naplaćujem troškove kada Skupština ne radi, nekim mesecima, kada ima jedna ili nijedna sednica, nijedno okupljanje ili jedno.Dakle, neke kolege to koriste, ne rade ništa nezakonito i ja neću da kažem da ja radim nezakonito, ali ja to nisam hteo na početku saziva.Opredelio sam se, sam sam na neki način sebe tu restriktivno ograničio, razliku od nekih poslanika iz vlasti i iz opozicije, ne traživši sve, nekima se plaća i odvojen život i šta ja znam, svakako smeštaj i stan.Meni se ne plaća, jer sam inače boravio često u Beogradu, sin mi tu studira i ne želim da se spuštam na taj pijačarski nivo. Ali, kažem, sto puta je ponavljana laž i klevete postaju istina.Dakle, da budem pohvaljen, ne treba niko da me hvali, ali svejedno, za nešto što je neka vrsta korektnog, ja bih rekao stavljanje želja, ne da povećavam troškove Narodne skupštine, ja bivam prozvan, kritikovan, uz još prijavljivanje adrese stanovanja, što je takođe potencijalno, dovođenje u opasnost, ne samo mene, neko i nekih drugih osoba.Hvala. Kolega Vukadinoviću, laž bi mogla da postane istina ako bi slušali samo jednu stranu, a vi ovde imate mogućnost uvek da se javite i da date kontraargumentaciju od onoga o čemu je govorio, konkretno kolega Rističević, što vam je, naravno, i dozvoljeno i omogućeno i ne vidim da bilo ko želi da spreči takvu vrstu debate i takvu vrstu rasprave.Dakle, kolega Rističević je ukazao na povredu Poslovnika što je njegovo legitimno pravo, izneo određene konstatacije i činjenice i ja ne mogu da tvrdim da su one tačne ili ne. On je rekao da će dostaviti podatke.Na drugoj strani omogućeno je vama da odgovorite i da kažete da to nije tačno. Možete i vi dostaviti određenu argumentaciju. Ne vidim drugim način da razgovaramo, ako ne ovako.Da

Ja nisam upotrebio ni jedan uvredljiv izraz. A ovde je moj način obraćanja ocenjen uličarskim.Dakle, ukoliko neko nekom kaže da govori uličarski, to svakako spada na uvrede.Ali, ja nisam dobio odgovor na ona osnovna pitanja i tražim od Sekretarijata da provere, da li ja govorim tačno ili ne i da dostave te informaciju i meni i gospodinu Vukadinoviću.Koliko je gospodin Vukadinović puta uzeo putne troškove od Beograda do Novog Sada, odnosno dnevno 5.480 dinara, a ne putuje od Beograda do Novog Sada?Ja nudim moj broj telefona da službe provere da li ja putujem. Da li je on spreman da ponudi da se njegov broj proveri, da se vidi tačno po baznim stanicama da li je makar pet puta za četiri godine iz Novog Sada doputovao do Beograda, a svakodnevno uzima 50 evra za to?Nadalje, ja nisam dobio odgovor na pitanja koja sam pokušao da postavim kroz povredu dostojanstva. Da li je tačno ono što sam ja tvrdio da je dobio 2.400.000 od lutrije? Da li je tačno da je bio drugi na listi Vlaške nacionalne manjine? Da li je tačno ovo oko putnih troškova?Mogu da postavim još dodatnih pitanja u kojima je on prevario na određen način državu i molim vas da znate, svaki dan kad od države uzmete 5.500 dinara, a ne putujete, dakle priložili ste registarski broj, priložili se svoj potpis da ste tog dana putovali, vi ste tog dana izvršili krivično delo prevare i jasno pitam – da ili ne?Što se rezervi tiče, ja sam posejao kukuruz za njega, nema šta da brine. Ali, takođe nudim ostavku, ukoliko je tačno da ja imam te forme koje je on pomenuo. A već kada je pomenuo zečeve, ja se više neću javljati. Lovac na medvede ne troši municiju na zečeve.Hvala. Zahvaljujem, kolega Rističeviću.Koliko sam shvatio ne tražite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.Informacije o kojima ste govorili, upravo sam razgovarao sa generalnim sekretarom, svi podaci su javni i transparentni. Molba generalnog sekretara je samo da zvanično uputite dopis i dobićete sve relevantne informacije.Zahvaljujem.Kolega Filipoviću, želite po amandmanu?Izvolite. **Srbislav Filipović** Hvala, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, svašta se čulo u prethodnih sat vremena i svakako sve te navode moramo da proverimo. Moramo da znamo zbog interesa građana ko i kako posluje i radi, ko i kako doživljava Narodnu skupštinu Republike Srbije, ko i kako gleda na novac građana.To je sve važno u u duhu ove rasprave koju imamo od jutros i u diskusijama narodnih poslanika, o tome šta je postigla Srpska napredna stranaka, šta je postigla Vlada Republike Srbije kada su u pitanju naše finansije, ekonomije i privreda, i upravo su to ključne razlike između onih koje nas tako žustro svakodnevno kritikuju, koji tako besomučno i bahato iznose laži o predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i njegove porodice, o ministru policije, Nebojši Stefanoviću i njegovoj porodici, pre svega, njegovom ocu, o narodnim poslanicima, o drugim ministrima, o onima koji sve što uradi Srpska napredna stranka, tako besomučno i odvratno diskredituju u ovoj Narodnoj skupštini.O onima koji su u stanju da kažu da nam putevi u Srbiji danas nisu potrebni, naravno njima putevi, auto-putevi nisu potrebni, imaju oni svoje puteve kriminala i droge, šta će njima auto-putevi kada oni idu šumarcima, idu nekim prečicama, idu nekim kolskim putevima, njima normalni putevi nisu potrebni, ali rađanima jesu potrebni.Ova Vlada Republike Srbije treba da nastavi da gradi puteve i auto-puteve. Ne treba da sluša šta govori Dragan Đilas, jer to nisu dobronamerni saveti, iza toga stoji samo ideja o ponovnoj pljački, otimačini građana od građana Republike Srbije.Svi navodi koji se ovde čuju o bilo kome moraju da se provere, jer uskoro će doći izbori, krajem aprila meseca građani će izaći na birališta i ocenjivaće rad svih nas, ocenjivaće i ono šta je ko govorio u Narodnoj skupštini, ocenjivaće naša dela i ono što smo ostavili u prethodne četiri godine.Zato ne bi bilo dobro da građani Srbije zbog nekih sitnih interesa pojedinaca budu zavarani i zato je važno da znamo i gde ko od nas živi, kakvom imovinom raspolaže, kako je tu imovinu stekao i na koji način se ophodi i prema tim dnevnicama koje se podižu ili ne podižu, moramo to da znamo zbog građana Srbije, jer to je novac građana. Mi njima dugujemo te odgovore, građani to od nas svakodnevno traže.Oni kada čuju ovde da nešto iznesemo traže da se to proveri. Nemojte da se sve završi samo na tome što je izneseno u Narodnoj skupštini, hoćemo to da se proveri, hoćemo oni koji su otimali novac građana Srbije i da za to i odgovaraju. To tražimo od nadležnih organa.Ja ću lično da se pridružim inicijativi svog kolege Marijana Rističevića i da proverimo to i ko je uzimao pare iz lutrije, zbog čega, kako je taj novac trošen, na kakve besmislene projekte odlazili su milioni dinara i milioni evra od građana Srbije, i gde su sve te pare završile i koja je svrha tog novca koji je ispumpavan iz budžeta samo da bi se nečiji lični interesi zadovoljavali. Mi ovde nismo da zadovoljavamo sebe i svoje lične interese, svojih porodica, već da zadovoljimo interese građana Srbije.Hvala.

Dakle, izgleda da se neko jako unervozi kada se kaže… sto puta čujemo ovde - lopovi ovi, lopovi oni, pa sad da ne imenujem ko je sve tu stalno i po kom spisku se navodi, ja sam samo rekao, čak nisam pominjao i mene, sa druge strane, pa i oni kažu da ste vi lopov.

sam sada morao, zapravo, da zloupotrebim Poslovnik, jedan, dva puta, indirektno, priznajem, ili barem da ga kreativno protumačim da bih mogao barem nešto da odgovorim, što je glupo i bezveze, nisam trebao čak ni to da činim, kao što uglavnom ni ne odgovaram, ali kažem, sto puta su ponovljene iste fraze, iste gluposti, ne mogu se stati u dva minuta. Građani će, na kraju krajeva, da veruju ili ne veruju.Ja bih voleo da se temeljno promene ovi izborni zakoni, ako ne sad, za neke druge izbore, pa da bude većinski sistem, pa da vidimo, zapravo, nek se svi ti junaci i ti veliki genijalci koji se sakrivaju iza leđa svoga lidera, neka se pojave pod imenom i prezimenom na izbornoj listi i ja ću doći u njihove Banovce, Karlovce ili Beograde, pa ćemo se prijaviti jedan na jedan, pa ćemo da vidimo kome građani zaista veruju.Ali, ružno je kada činiš nešto što je… zapravo, suzdržavaš se, ne koristiš čak ni ono što ti je pravo po Poslovniku i zakonsko pravo da te zbog toga prozivaju, to naravno da boli. Ali, nemamo mi pravo na lične emocije i zato ja sedim i trpim često nepravedne prozivke i optužbe.Ali, ovo je važno. Ako je stvarno ona prethodna vlast bila tako lopovska, tako loša i užasna, a ova tako dobra, sposobna i poštena, to je poenta drage kolege, pa kako onda građani ne žive mnogo bolje? To je suština. Dakle, kako onda taj boljitak nije mnogo opipljiviji, sem u pričama narodnih poslanika i u hvalama i samohvalama ministara koje ćemo čuti i večeras ovde, kada dođu u Narodnu skupštinu i svakog dana u medijima?Dakle, ako su oni bili tako loši, nesposobni i lopovi, ovi sada, ne kažem vi sada, ste tako dobri, pošteni i sposobni, kako onda nema većeg boljitka? Ja ne poričem, nekih rezultata ima. Kažem, kritikujem moje kolege, mada sad se oni sigurno gledaju i smeju se i likuju i kažu - ako tako ti i treba i to mi poručuju na društvenim mrežama, tako ti i treba kada se petljaš sa njima i dolaziš tu. Ali, ja mislim da treba biti, da neki građani koji ne mogu da prate društvene mreže ili ne žele da čuju i drugu stranu, naravno da nije ravnopravno kada sam ja jedan, moglo nas je biti barem dvadesetak sa ove strane, pa bi to malo drugačije delovalo.Ne kažem ni da mi svi isto mislimo, ne mislite ni vi svi isto, kao što to deluje, ali bi bilo malo ravnopravnije. Ovako je to malo mučan utisak, ali pokazuje koliko vladajuća većina nema sluha ne za demokratiju, nego i za sopstveni interes i da ne kažem za interes zemlje, sliku zemlje, imidž zemlje kada je spremna da tako ugazi jedno mišljenje ili dva mišljenja, par mišljenja koja se čuju koja im ne odgovaraju.Pa, istrpite gospodo, istrpite. Nemojte ići odmah ad hominem. Ako je neko nešto loše uradio, ispitaće organi, kazniće ih, istražiće, svi smo tu ravnopravni, treba da budemo ravnopravni pred zakonom. Ali, potpuno je jasno da tu postoje poslanici koji se najviše pozivaju na dostojanstvo, koji služe samo za to da dezavuišu, opljunu, oklevetaju nekoga ko im se učini opasan sa druge strane. To je potpuno jasno.Kada je kolega Zoran Živković uzimao reč, ko se javljao i pričao o njegovom kolegi poljoprivredniku? Kada prof. Ševarlić uzme reč da nešto kaže ozbiljno o poljoprivredi, tačno ili ne, ali ja verujem tačno, jer je čovek kompetentan, odmah startuje se na njega da se optuži kao čovek lopov, kao kriminalac, profiter itd.Dakle, postoje ljudi koji imaju zadatak, to u fudbalu se zove „kvariigra“, ali ovo nije „kvarigra“, ovo je mnogo gore od toga. Ovo je direktno urušavanje i srozavanje ugleda i onako ne velikog ugleda narodnog parlamenta i čak dezavuisanje i poštenog rada i napora poslanika i vladajuće većine, nekih koji ozbiljno i argumentovano razgovaraju o problemu, diskutuju, razmenjuju argumente i činjenice.Dakle, u ovom konkretnom slučaju rekao sam da je dug zao drug, da se treba truditi da ga bude što manje, ako se može iz prihoda budžeta, da se nešto od toga servisira, a ne da se u dva dana zadužimo 250 miliona po osnovi izdatih obveznica, odnosno skoro 450 evra po osnovi ovih zakona iz zajmova koje ćemo mi sada ovde u Skupštini, odnosno vi ovde da usvojite koliko sutra.To je ono što je poenta. Sve drugo je prašina i retorički dim koji služi samo za dezavuisanje političkih protivnika i da ih natera da se povuku, da odu, da se zgroze i zgade i poslanici opozicionih, pa da napuste salu, kao što su je napustili i ljudi koji gledaju pa da kažu - pa to je užas, to je rijaliti, to je jedan vašar, neću to da gledam.Znači, vi na neki način sečete granu na kojoj sedite time što dopuštate ovakve diskusije i ovako srozavanje nivoa parlamenta, ali se nećemo složiti oko bilansa Vlade, verovatno nećemo, ali ja sam od kolege Arsića čuo neke stvari, ja sam odgovorio na neke stvari, sa takvim poslanicima hoću i mogu da raspravljam i ne samo sa njim, ali ne na ovaj način koji zapravo, rekao bih, namerno i tendenciozno želi da otera sve opozicione poslanike iz parlamenta i da se onda kaže – vidiš, oni su neodgovorni, ne brinu za interese građana, a zapravo se sve čini da oni odatle odu. Hvala. Kolega Vukadinoviću, mnogo toga ste rekli, a ja veoma pomno pratim i ako vi ne želite da verujete u to, a koliko pomno pratim, većinu stvari koje se tiču Narodne skupštine ja sam zabeležio, pa je to moja obaveza i da vam odgovorim.Dakle, kreativno tumačenje Poslovnika, dozvolio sam i kolegi Rističeviću, ali i vama i tu apsolutno nije bilo dvostrukih aršina i dvostrukih standarda.Takođe, znate da povreda Poslovnika, može trajati do dva minuta, omogućio sam i kolegi Rističeviću i vama da završite misao koju ste započeli i nisam vas prekidao.O tome da li su rezultati vidljivi ili ne, to su već političke kvalifikacije, onda bi vodio sa ovog mesta politički dijalog sa vama, a nemam nameru da to činim, jer vodim sednicu Narodne skupštine, ali svakako kada siđemo u poslaničke klupe, onda o tome možemo razgovarati, ali složićete se sa mnom da je uvek najmerodavniji sud građana. Evo, izbori su blizu, pa ćemo videti koliko su vidljivi rezultati ili ne.O raspravi koju ste vodili vi i kolega Rističević, ja, kada je reč o svakoj raspravi, mislim da je istina interes svih nas i istinu ćemo dobiti na osnovu dokumentacije koju budemo dobili konkretno od generalnog sekretara, odnosno od sekretarijata Narodne skupštine.Da li neko kroz demokratsku raspravu i demokratsko sučeljavanje mišljenja želi da sroza autoritet i dostojanstvo Narodne skupštine, ja se tu ne bih složio sa vama. Naprosto, smatram da je demokratska rasprava i demokratsko sučeljavanje mišljenja nešto što je potrebno parlamentu i potpuno je logično da imamo različita mišljenja i različite stavove. Ne možemo uvek po svemu da se složimo, jer ako bi se o svemu složili, onda ne bi, ako bi svi mislili isto onda ne bi mislili dovoljno, a to naravno nije cilj.Da li smo mi nekoga i da li želimo nekoga, kako ste rekli, a to ja mislim da nije dobra kvalifikacija, da oteramo iz Narodne skupštine Republike Srbije, niko nije imalo nameru da to učini. Ja mislim da je razlog nešto drugačiji, a to je da nemogućnost onih koji su napustili Narodnu skupštinu, da je njihova nemogućnost da snagu upravo pokažu kroz argumentovanu i demokratsku raspravu i sučeljavanje mišljenja.Zahvaljujem, kolega Vukadinoviću. Ovo je bila moja obaveza obzirom da ste ukazali na neke segmente koji se konkretno tiču rada Narodne skupštine, a na meni je kao predsedavajućem da zaštitim dostojanstvo Narodne skupštine i dostojanstvo svakog poslanika, bilo pozicije, odnosno vlasti, bilo opozicije.Kolega Filipoviću, vi želite po amandmanu? (Da)Izvolite. Hvala, predsedavajući.Uvaženi građani Srbije, pa mi imamo ili većinski ili proporcionalni izborni sistem. U ovom slučaju kada se glasa za ime i prezime, to je većinski izborni sistem i mislim da neke od kolega koje govore o kandidovanju po imenu i prezimenu ne bi videli ni ovaj parking ili park pored Skupštine kada bi se sa svojim imenom i prezimenom kandidovali, a kamoli da vide klupu poslaničku, a i po slaničku platu.Tako da, nemojte o većinskom izbornom sistemu, nemojte o imenu i prezimenu, jer onda ne bi smo išli kao Srbin, tj. lažni Vlah na neke vlaške liste, pa bi smo se građanima predstavljali kao ne znam ni ja šta da bi smo samo došli do tog poslaničkog restorana ili do plate od 117.000 dinara ili do one dnevnice, kako je rekao kolega Rističević, od Novog Sada do Beograda, a živimo jednu ulicu ispod. Onda kažemo - to je uvredljivo.Jeste uvredljivo, to je uvredljivo za građane koji su glasali za to. Ti ljudi nisu sigurno glasali, u Srbiji žive čestiti, normalni ljudi, oni nisu izašli na izbore da glasaju za lopove i za krađu, za to da mi uzimamo dnevnice iz Novog Sada do Beograda, a živimo u Majke Jevrosime. Nisu ljudi za to glasali. Ljudi su tražili od nas da glasaju za odgovornu politiku, da imamo ideje i ja se tu slažem.Kolega Arsić je izneo brojne stvari, brojne činjenice, brojne podatke, vrlo konkretne stvari, ali ne možemo da dopustimo to da se srozava ugled Narodne skupštine Republike Srbije na taj način da prikazujem da putujem iz Novog Sada do Beograda, a živim u Majke Jevrosime. To je srozavanje ugleda Narodne skupštine.To tera ne poslanike iz Skupštine, to tera građane Srbije da ne gledaju ni prenos Narodne skupštine. Ogadi se ljudima politika kada to gledaju. Muka im je kada to vide u direktnom prenosu takvu osobu koja to radi, i onda kažu - svi političari su isti, svi vi putujete odavde, odande, uzimate. Ne. Ne uzimamo ništa. Ne uzimamo, ne lažemo građane Srbije.Nismo uzeli iz Lutrije dva miliona. Ljudima se to gadi. To tera ljude od politike. Kad otmete od građana Srbije novac da bi ste nahranili samog sebe. Uzmite novac pa uložite taj novac u puteve, u fabrike, u mostove, u ono što se građanima vraća, u ono od čega će ljudi bolje moći da žive. Nemojte takvi da pričate o poštenju.Nisu ovi preko puta koji više od godinu dana nisu u Skupštini tu zato što ne mogu da iznesu svoju ideju, ne mogu da iznesu svoje predloge, nego oni te predloge i nemaju. Što ih ne iznose sada na svojim konferencijama, nego iznose brojne laži, izmišljotine? Blate ministra Stefanovića, predsednika Aleksandra Vučića, svakodnevno, ne prestaju. Platu primaju da bi tvitovali. Platu nisu primili tako što dođu u Skupštinu, diskutuju o predlozima zakona. Ne moramo da se složimo ni oko čega. Možete da budete protiv svega onog što predloži vlast, ali dođi druže u poslaničku klupu, ubaci karticu, diskutuj, razgovaraj, podnesi amandman, pa neka bude i besmislen kakav si besmislen predlagao, ali kao takav si se legitimisao i rekao pred građane - imao sam neki predlog; pa bio besmislen, okej, takav sam, besmislen si kao poslanik, besmislen ti je predlog, ali si dolazio na svoje radno mesto.Ovo mesto.Ovo je toliko veći bezobrazluk da primaš platu više od godinu dana, na posao ne dolaziš. Pa, da li ijedan građanin u Srbiji, koji radi u privatnom ili u državnim sektoru, javnom sektoru, može da ne dolazi na posao duže od pet dana i da ostane na svom radnom mestu? To nigde nema. Nigde u svetu ne postoji da neko može da prima platu, a da bude u stalnom radnom odnosu, a da platu redovno prima i na posao ne dolazi. To ne postoji, i da pri tom kritikuje, sve kao jao meni je loše, meni je muka, neću na izbore. Ma, ne moraš na izbore, druže.Oni kažu u nekim od svojih tvitova, nažalost, moram da se osvrnem i na to u ovom izlaganju – narod neće izaći na izbore ako Dragan Đilas ne izađe na izbore. Pa, šta je on? U ime kog naroda govori i ovaj njegov satelit ovde iz lutrije i Đilas, Boško i ostali? Pa, svi zajedno da se kandiduju, ne mogu da skupe 5%. Mora da im se učini da se spusti cenzus na 3%, da proba neko od njih da pređe. Pa im sada i 3% ne valja. Sumrak demokratije. Ma nemoj, pa šta je cvet demokratije bio? Kada ste zabranjivali spotove u političkim kampanjama, kada ste mazili krave u kampanjama, kada se Tadić zavitlavao sa narodom tako što je išao u poplavljena područja, da su se razbolele kokoške, je to bio program i politička ideja. Ili onih milijardu i 200 miliona duga koje je Đilas ostavio gradu Beogradu.Jesu to su bile te ideje? Da li su dva miliona iz lutrije bile te ideje? Jel krečenje Beograda preko Balšinog oca bila isto ta ideja,

Ili su političke ideje kada smanjite javni dug ispod 50%, kada podignete platu sa 300 evra na 520 evra, kada zaposlite 300 hiljada ljudi, kada otvorite preko 500 fabrika, kada samo u protekloj godini preko 120, 130 kilometara puteva uradite, kada uradite preko 350 kilometara autoputa? To su ideje. Kada napravite mostove da spajate ljude, kada pomažete svoj narod u Republici Srpskoj, kada pomažete ljudima na Kosovu da opstanu. To su ideje. Kada su vam veće devizne rezerve, kada su vam veće rezerve u zlatu, to su političke ideje.To je ono što građane Srbije interesuje, to je ono od čega oni žive. Ne žive oni od toga da li će ovde neko da kuka da mu je mnogo loše jer je vlast iznela sve činjenice o njemu šta je radio dok je bio na vlasti.Pa, kaži, pogledaj se u ogledalo, uzeo sam dva miliona, potrošio sam na to i to. Radio sam istraživanja. Kakva su bila ta istraživanja? Godine 2012. istraživanje je bilo, koje je taj ekspert za istraživanje javnog mnjenja sprovodio, tako što je Tadiću davao 15% nedelju dana pred drugi krug, 15% prednosti. Videli smo kako je prošao. Super je istražio, za dva miliona.Nemojte da vodimo takve diskusije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ne takve. Možemo da se ne slažemo nekada, sa određenim kolegama vodimo i žustriju raspravu i sa kolegom koji je govorio i na odborima skupštinskim, sve ali nema razloga da kada se iznese konkretna stvar, da se postidimo toga ako smo radili to sa dobrom namerom. Ali opet podvlačim, ne vidim dobru nameru u tome da uzmeš novac od građana Srbije i ne znaš na šta je potrošen ili da svakodnevno dižeš preko 5.000 dinara, a živiš iza ćoška. Pa, šta si, Supermen, pa ti je trebala super energija da doletiš iz Novog Sada do Beograda? Nisam znao da imamo Bananamene i Supermene u Skupštini. Ovde valjda narodni poslanici samo bivstvuju. Hvala.